Kolegice i kolege, nastavljamo sa popodnevnim dijelom sjednice i prelazimo na dnevni red. Predlažem jer je tako usaglašeno sa klubovima objedinjenu raspravu o prvoj i drugoj točci dnevnog reda. Dakle o 1. Konačni prijedlog zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 235. 1. Konačni prijedlog zakona o alternativnim investicijskim fondovima, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 234. Predlagatelj zakona je Vlada RH. Prijedloge ste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 Raspravu su proveli o Konačnom prijedlogu zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun. I proračun. I o drugom zakonu također ova dva odbora. Izvješće ste primili na sjednici. U ime predlagatelja uvodno izlaganje zamjenik ministra financija gospodin Boris Lalovac. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice, dame i gospodo zastupnici. U Republici Hrvatskoj od 1995. godine postoji zakonodavni okvir koji regulira osnivanje i način djelovanja investicijskih fondova, Zakon o investicijskim fondovima, a važeći zakon donesen je 2005. godine.

2010/42/EU o spajanju fondova 2010/43EU o organizacijskim zahtjevima, sukobu interesa o upravljanju rizicima i Direktivom 2010/78/EU ovlaštena je Europska agencija za nadzor banaka osiguranja te tržišta kapitala. Zakon jasno razgraničava kategoriju otvorenih investicijskih fondova tzv. …/Govornik se ne razumije./… fondova od osnovnih alternativnih investicijskih fondova. Otvoreni investicijski fondovi s javnom ponudom predstavljaju zasebnu imovinu bez pravne osobnosti koju osniva društvo za upravljanje i njome upravlja u svoje ime za zajednički račun imatelja udjela u toj imovini fondu sukladno odredbama zakona. To su fondovi za ulaganje u prenosive vrijednosne papire a mogu biti obveznički, mješoviti, dionički i novčani. Volativnost financijskog tržišta i svjetska gospodarska kriza značajno su utjecali na razvoj fondovske industrije u Republici Hrvatskoj koja je svoj vrhunac dosegnula krajem 2007. godine kada je vrijednost neto imovine otvorenih investicijskih fondova iznosila 30 milijardi kuna, da bi krajem 2008. godine ista iznosila 9,9 milijardi kuna, odnosno dno je dotaknula u drugom mjesecu 2009. godine kada je vrijednost neto imovine iznosila svega 8,5 milijardi kuna. 8,5 milijardi kuna. Bitno je reći da se udio neto imovine otvorenih investicijskih fondova u 2012. godini polagano oporavlja, te na kraju prošle godine neto imovina fondova povećana za jednu milijardu. Znači, u godišnje povećanje od jednu milijardu ili negdje 9%. Postupnom oporavku govori i činjenica da je u 2012. godini dolazi do povećanja ukupnog broja udjelničara u otvorenim investicijskim fondovima sa javnom ponudom sa 179836 koliko je bilo u 12 mjesecu 2011. godine na 184523. To je zadnji podatak od 9 mjeseca 2012. godine ili za 2,6%. 98,6% od ukupnog broja udjelničara odnosi se na fizičke osobe koje drže 50,8% ukupne vrijednosti portfelja. Na dan 31.12.2012. godine u Republici Hrvatskoj je poslovalo 96 otvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom i to 47 dioničkih, 23 novčana, 18 mješovitih i 8 obvezničkih fondova koji će sa stupanjem na snagu novog zakona postati tzv. UCITS fondovi. Na dan 31.12.2012. godine neto imovina ovih fondova iznosila je 12,6 milijardi kuna i to najvećim dijelom predstavlja imovinu u novčanim fondovima 9,1 milijardu kuna ili 72% ukupnog volumena. Zatim imovina u dioničkim fondovima koji iznosi 1,9 milijardi kuna ili 15%, mješovitim 1,1 milijardu kuna ili 9%, a manji udio otpada na obvezničke fondove sa neto imovinom 447 milijuna kuna ili 4%. Svakako je zanimljivo primijetiti da se od početka izbijanja svjetske krize do danas promijenila struktura ulaganja u otvorene investicijske fondove sa javnom ponudom tako da se, povećao se udio ulaganja u domaće vrijednosnice i depozite sa 65% na 85% dok se smanjio udio ulaganja u inozemne vrijednosnice sa 35% na 15%. Također se povećao udio ulaganja u depozite kratkoročne vrijednosnice sa 26% negdje tamo u 2007. kada je bio vrhunac na 68%, dok se smanjio udio ulaganja u dionice sa 60% na 17%. Zakonom se propisuju uvjeti za osnivanje i rad društava za upravljanje i samih investicijskih fondova organizacijski zahtjevi društva za upravljanje, prekogranično obavljanje djelatnosti, način izdavanja i otkupa udjela fondova, trgovanje udjelima, utvrđivanje vrijednosti imovine i cijena udjela fonda i obavljanje poslova depozitara. Odobrenje za rad izdan od društva za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima u Republici Hrvatskoj vrijedi na cijelom teritoriju EU. Također u odnosu na važeći zakon uvodi se mogućnost osnivanja krovnog otvorenog investicijskog fonda koji se sastoji od više podfondova. Osim toga, uvodi se glavni i napajajući fondovi pri čemu je napajajući fond onaj koji ima najmanje 85% svoje imovine ulaže u udjele glavnog fonda. Zakon sadrži odbore koji omogućavaju adekvatan nadzor nad poslovanjem društva za upravljanje fondom, depozitara i osoba koji nudi udjele u fondovima. Time se osigurava ponuda na hrvatskom tržištu i zaštita interesa imatelja udjela, te poboljšanje ulagačke klime promicanjem i očuvanjem povjerenja u tržište kapitala. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga imenovana je nadzornikom poslovanjem fondove te nadležnim tijelom za izdavanje odobrenja za rad u društvu za upravljanje fondom osnovanom u RH. Zakon Zakon osigurava potrebno usklađenje sa pravnom stečevinom EU čime se omogućava uzajamno priznavanje sustava izdavanja odobravanja za rad imunitetnog nadzoru u EU, uvažavanjem licenci odobrenje ovlaštenih izdavatelja od nadležnih tijela, matica država članica za upravljanje kako isto osnovano u drugoj državi članici, preko granično spajanje svih vrsta fondova uz prethodno odobrenje, mogućnost trgovanja u ostalim državama članicama kao i propisane postupke obavještavanja, razmjene informacija i komunikacije između nadležnih tijela RH i država RH i država članica sa središnjih tijela EU. Stupanje na snagu ovoga zakona predviđeno je pristupanje Hrvatske EU. Ukratko ćemo i o alternativnim investicijskim fondovima. Znači alternativni investicijski fondovi su svi oni fondovi koji nisu otvoreni investicijski fondovi sa javnom ponudom, tako kada ih pokušamo klasificirati, to su fondovi radi lakše prezentacije govorimo o nekretninskim fondovima, fondovima privatnog kapitala koji je kod nas na našem tržištu poznajemo kao …/Govornik se ne razumije./… koji nemamo na našem tržištu ali zapravo posluju vani. Stupanjem novoga zakona na snagu postojeći zatvoreni investicijski fondovi s javnom ponudom, otvoreni investicijski fondovi sa privatnom ponudom i otvoreni investicijski fondovi rizičnog kapitala sa privatnom ponudom postat će alternativni investicijski fondovi. Trenutno u RH imamo 7 zatvorenih investicijskih fondova, 18 otvorenih investicijskih fondova sa privatnom ponudom i 7 otvorenih investicijskih fondova rizičnog kapitala sa privatnom ponudom. Dakle, ukupno na hrvatskom tržištu egzistiraju 32 fonda. Na dan 31. 12. 2012. ukupno neto imovina svih alternativnih investicijskih fondova iznosila je oko 2 i pol milijarde kuna, strukturirano zatvoreni investicijski fondovi neto imovine je bilo oko 1,6 milijardi kuna od čega se 1,1 milijarda kuna odnosi na kapitalni fond kojim upravlja hrvatsko mirovinsko investicijsko društvo. Otvoreni investicijski fondovi sa privatnom ponudom, neto imovine negdje oko 347 milijuna kuna te otvoreni investicijski fondovi rizičnog kapitala sa privatnom ponudom neto imovine 531 milijun kuna. Zakon navodi kako alternativni investicijski fond onaj investicijski fond osnovan sa svrhom i namjerom prikupljanja sredstava javnom ili privatnom ponudom te ulaganje tih sredstava u različite vrste imovine u skladu sa unaprijed sa unaprijed određenom strategijom i ciljem ulaganja alternativnog investicijskog fonda isključivo u korist imatelja udjela toga fonda. Zakon propisuje zadaću društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, ispunjavanje organizacijskih zahtjeva, izbjegavanje sukoba interesa, praćenje usuglašenosti poslovanja sa relevantnim propisima te donošenje i ispostavu odgovarajućih postupaka i mjera za rješavanje pritužbi ulagatelja. Kao ulagatelj u alternativne fondove predviđeni su profesionalni ulagatelji koji imaju dovoljno kapitala i iskustva za samostalno donošenje ulagateljskih odluka i procjenu s time povezanih rizika. No u pojedinim slučajevima uz prethodno odobrenje hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga u udjeli pojedinih alternativnih investicijskih fondova moći će se nuditi i malim ulagateljima. HANFA je definirana nadležnim tijelima za nadzor za izdavanje odobrenja društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima u RH. Cilj donošenja Cilj donošenja zakona je osigurati višu razinu zaštite ulagatelja, utvrđivanje zajedničkog okvira za odobrenje, rad i nadzor poslovanja društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima. Također ideja je omogućiti ponudu alternativnih investicijskih fondova na hrvatskom tržištu što će rezultirati poboljšanje ulagateljŠke klime i generirati pozitivne ekonomske učinke kako na razini ulaganja ulaganja tako i na razini države. Stupanje na snagu zakona predviđeno je datum pristupanja RH EU te istovremeno za stupanje na snagu novog zakona o otvorenim investicijskim fondovima sa javnom ponudom. Zahvaljujem. Hvala lijepa zamjeniku ministru. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Najprije su na redu klubovi. Prvi na redu je Klub HNS-a, kolegica Natalija Martinčević. Nema je, klub gubi pravo rasprave po ovoj točci. Klub SDP-a i kolega Igor Rađenović. da nastavimo sa redovitim radom i dozvolite mi da u nekoliko kratkih crta obrazložim stavove Kluba SDP-a oko ova dva zakona i razloge zbog kojih će ih Klub SDP-a i podržati. Dakle, iskustvo ovog Doma i RH sa zakonodavnim okvirom i institucionalnim investicijskim fondovima postoji od 95. godine donošenjem prvog dakle Zakona o investicijskim fondovima a aktualno je tematiku danas prati prati zakon donesen 2005. godine. Predlaganjem ova dva zakona vrši se obavezno dakle usklađivanje nacionalnih propisa sa direktivnom UCITS 4 o otvorenim investicijskim fondovima iz 2009. …/Govornik se ne razumije./… iz 2010. Ova dva zakona dakle sada za razliku od dosadašnjeg kada su bili predmet jednoga jasno razgraničavaju dvije kategorije. S jedne strane kategoriju otvorenih investicijskih fondova UCITS fondova tzv. te kategoriju ostalih ili alternativnih investicijskih fondova. Imajući u vidu značajan doprinos investicijskih fondova razvoja tržišta kapitala, razvoj tržišta novca i kapitala u RH novi najveći izazov zapravo predstavlja transformacija nakon ulaska Hrvatske u EU s obzirom na liberalizaciju tržišta odnosno otvaranje granica za fondove registrirane u inozemstvu. Što se tiče otvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom dakle koji su predmet ovog prvog zakona, oni predstavljaju zasebnu imovinu bez pravne osobnosti koju osniva društvo za upravljanje te njime upravlja u svoje ime uz zajednički račun imatelja udjela u toj imovini odnosno fondu. Sukladno odredbama zakona to su fondovi za ulaganje prenosive vrijednosne papire, a mogu biti obveznički, mješoviti, dionički i novčani, nešto uvodno gospodin zamjenik ministra trenutno je aktualno 96 otvorena investicijska fonda sa javnom ponudom koji će dakle stupanjem na snagu ovoga zakona postati UCITS fondovi. Od toga je 49% dioničkih danas dakle …/Govornik se ne razumije./… engleskih dakle fondova vrlo visokih rizika, 8% čine obveznički ili bond fondovi umjerenog rizika, 24% novčani fondovi ili many market fondovi te 19% mješoviti ili uravnoteženih ili engleski rečeno balans fondovi. Neto imovina trenutno ovih fondova trenutno je 12 gotovo 13 milijardi kuna i očitava se taj blagi porast u prošloj godini. Interesantan je taj rast imovine fondova od simboličnih iznosa zaista u devedesetima pa do 2001.pa dakle u prošlom desetljeću nagli rast sve tamo do 2007.geometrijsko progresijom Da je ovaj zakon složen jasno vam je iz toga da ima 389 članaka koji detaljno propisuje uvjete za osnivanje i rad društava za upravljanje jednako kao i samih fondova, organizacijskih zahtjeva društava za upravljanje uvjeta za prekogranično obavljanje djelatnosti, načina izdavanja otkupa i trgovanja udjelima svih ovih fondova. Detaljno su propisani načini i procedura utvrđivanja vrijednosti imovine i cijena udjela UCITS fondova te obavljanje poslova depozitara. Važno je istaći da odobrenje za rad dakle koji izdaje HANFA koja će biti izdano ovim društvima važi na teritoriju cijele EU. U odnosu na važeći zakon ono što je promjena je da su detaljnije predviđeni preduvjeti pod kojima društvo za upravljanje može delegirati zadatke i poslove na treće osobe, kako bi povećalo učinkovitost svog poslovanja. Međutim ta činjenica da društvo za upravljanje delegira svoje poslove neće imati utjecaja na odgovornost tog društva ili samog depozitara u odnosu na imatelje udjela i nadležna tijela. Također u odnosu na važeći zakon uvodi se mogućnost osnivanja krovnog UCITS fonda koji se sastoji od više podfodova. Zakon sadrži i brojne odredbe koji omogućuju učinkovitiji nadzor nad poslovanjem svih sudionika, dakle društava za upravljanje, samih fondova depozitara i osoba koje nude udjele u fondovima. Zakon osigurava potrebno usklađenje sa pravnom stečevinom, omogućuje uzajamno priznavanje sustava izdavanja odobrenja za rad i bonitetnog nadzora u EU, uvažavanje licencije, odobrenja, ovlaštenja izdanih od nadležnih tijela matične države članice društva za upravljanje, ukoliko je ono osnovano dakako u drugoj državi, prekogranična spajanja svih vrsta ovih fondova uz prethodno odobrenje, mogućnost trgovanja udjelima u drugim državama članicama kao i propisane postupke obavještavanja, razmjene informacija, komunikacije između nadležnih tijela tijela RH u ovom slučaju HANFA-e i nadležnih tijela drugih država članica i dakako središnjih tijela EU. Reče gospodin zamjenik da stupanje na snagu ovoga zakona i zakona o alternativnim investicijskim fondovima jest sa danom stupanja Hrvatske u EU dakle 1.7.ove tekuće godine. Što se tiče Zakona o alternativnim investicijskim fondovima tu je još usklađenje sa direktivom iz 2011.broj 61, o upraviteljima tih fondova. Dakle paralelnim donošenjem ova dva zakona jasno se razgraničuje koji su to alternativni investicijski fondovi, a to su svi oni fondovi koji nisu klasični investicijski fondovi sa javnom ponudom za ulaganje u prenosive vrijednosne papire. Dakle radi se o zatvorenim investicijskim fondovima sa javnom ponudom te otvorenim investicijskim fondovima sa privatnom ponudom koji postaju alternativni fondovi. Najčešće su to nekretninski fondovi to je također do sada rečeno, fondovi privatnog kapitala u Europi heč fondovi i slično. Trenutno u Hrvatskoj imamo 7 zatvorenih investicijskih fondova, 18 otvorenih investicijskih fondova sa privatnom ponudom te 7 otvorenih investicijskih fondova rizičnog kapitala sa privatnom ponudom. Dakle kada bi danas zakon važio 32 društva bi zatražilo licencu fond, dakle alternativnog investicijskog fonda. Imovina na današnji dan neto imovina je nešto više od 2,5 milijarde i to zatvorenih investicijskih fondova gotovo milijardu 700. Otvoreni investicijski fondovi sa privatnom ponudom oko oko 360 milijuna te otvorenih investicijskih fondova rizičnog kapitala sa privatnom ponudom to su primarno 5 FGS-ova dakle fondova gospodarske suradnje. Njihova neto imovina je na današnji dan oko 530 milijuna kuna. Dakle ovim zakonom se također detaljno propisuju uvjeti za osnivanje i rad društava za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, izdavanje odobrenja za rad, ispunjavanje organizacijskih zahtjeva, izbjegavanje mogućeg sukoba interesa, praćenje usklađenosti poslovanja sa relevantnim propisima, te donošenje i uspostava odgovarajućih postupaka i mjera za rješavanje pritužbi ulagatelja. Nije potrebno spominjati posebno dakako i odobrenje za rad društvu izdano od strane HANFA-e također važi na području cijele EU. Alternativni investicijski fondovi o tome je također govorio uvodno gospodin zamjenik dakle primarno su namijenjeni profesionalnim ulagateljima dakle ulagateljima sa dovoljno znanja, iskustva i kapitala i samim time mogućnost kvalitetnije procjene eventualnih rizika. No kažem ovaj zakon ne uskraćuje da uz potrebno prethodno odobrenje HANFA-e da se u udjeli u ovim alternativnim investicijskim fondovima mogu nuditi i malim ulagateljima. zaključno kolegice i kolege, cilj donošenja oba ova zakona jest osigurati visoku razinu zaštite ulagatelja, utvrđivanjem zajedničkog okvira za odobrenje za rad, te nadzor poslovanja društava za upravljanje investicijskim fondovima, nadalje, stvoriti strukturu koju će onemogućiti fondovskoj industriji odjel kapitala i slabljenje utjecaja na donošenje investicijskih odluka, a omogućiti veću ponudu investicijskih fondova na hrvatskom tržištu što će rezultirati poboljšanjem ulagačke klime i generirati pozitivne ekonomske učinke kako na razini ulagatelja tako i na razini cijele države. Evo kolegice i kolege, time sam iscrpio svoju raspravu argumentima za što će Klub zastupnika SDP-a podržati ova dva zakona. Hvala vam lijepo. Hvala lijepa. Na vaše izlaganje repliku ima kolega Davor Ivo Stier. **Stier, Davor Ivo (HDZ)** Hvala gospođo potpredsjednice. Evo kolega Rađenović istaknuli ste koliko je ovaj zakon važan i to je ista regulacija ovog područja, regulacija općenito tržišta kapitala izuzetno važna jer smo vidjeli koliko neprikladna regulacija tržišta kapitala je dovela i do one financijske krize u Americi koja se kasnije i prelila. I tu mi evo s pozicije i kršćanske demokracije, s aspekta socijalno tržišnog gospodarstva vidimo upravo ulogu države. Međutim, i ja sam mislio naravno da to vi i sa jedne socijaldemokratske pozicije isto tako podržavate, ali nije mi stoga jasno zašto predlažete u ovom članku 274. da agencija može za nadzor ovlastiti revizorsko društvo, dakle zašto dajete takvu jednu ovlast ili jednu delegaciju jedne funkcije zaštite javnog interesa na privatne poduzetnike. Hvala lijepo poštovana gospođo potpredsjednice. Poštovane kolegice i kolege. Pa kao što je već rečeno pred nama se nalaze dva zakona koji reguliraju poslovanje industrije i investicijskih fondova i to otvorenih investicijskih fondova s jedne strane i svih onih ostalih. U biti u ova se dva zakona u naš pravni sustav prenose relativno nove direktive, direktive koje su donesene tijekom 2009., 2010. i 2011. što znači da u suštini preuzimanjem ovih direktiva mi polagano počinjemo preuzimati i pravne posljedice lekcija koje je Europska unija naučila tijekom krize. Naime, središnji zaključak Europe do kojeg je ona došla analizirajući uzroke koje je u biti pokrenula financijska kriza jest da valja pojačati snagu nadzornih institucija, a do sada prisutnu koordinaciju nadzornih tijela država članica zamijeniti formiranjem središnjeg europskog nadzornog tijela koje će više ili manje direktno nadzirati sve subjekte nadzora ili u najmanju ruku osigurati vrlo čvrstu jednoobraznu primjenu direktiva. Stvara se stoga jedinstveni europski financijski prostor sa čijim se posljedicama mi počinjemo susretati sa ova dva zakona. Uslijedit će naravno banke, a vjerujem i neke druge izmjene. Ta nova financijska arhitektura Europe koja se posebno reflektira u direktivama iz 2010. i 2011. u suštini ograničava mogućnosti prostor nacionalnih regulatora, u našem slučaju HANFA-e, da uvjete poslovanja domaće financijske industrije, odnosno fondovske industrije uskladi i prilagodi se nekim nacionalnim posebnostima i potrebama razvoja financijske i fondovske industrije. Argumenti kao što su nedovoljna razvijenost domaće financijske industrije, poteškoće pravnih subjekata da zbog svoje nedovoljne veličine na efikasan način snose troškove regulative, potrebe razvoja, ove europske direktive ne poznaju. One propisuju jednoobrazan, dosljedan i do gotovo posljednjeg tehničkog detalja od strane Europe reguliran način poslovanja ove industrije. Međutim, na sve to skupa i na sve te zahtjeve koje predviđaju direktive kao takve, koje po prirodi našeg članstva moramo preuzeti ova dva prijedloga zakona donose i još neke iznenađujuće elemente, odnosno uvode neka dodatna ograničenja koja direktive ne poznaju, dok sa druge strane u hrvatski pravni sustav i poslovanje fondovske industrije ne uvode i ne dopuštaju izuzetke koje dopušta direktiva. Ograničenje koje npr. direktiva o poslovanju otvorenih fondova iz 2009., a ni one kasnije ne poznaje jest obveza društava za upravljanje fondovima da se organiziraju kao društva s ograničenom odgovornošću koja imaju nadzorni odbor. Kao što znamo, Zakon o trgovačkim društvima ne predviđa da društva s ograničenom odgovornošću imaju nadzorni odbor niti takvu obvezu traži direktiva, ali je zahtijeva naš zakon. To naravno ima svoje troškove imajući u vidu veličinu i prirodu subjekata koji posluju u ovoj industriji, a postavlja se i praktično pitanje gdje će se naći svi ti financijski stručnjaci koji udovoljavaju uvjetima članstva u nadzornom odboru koje zakon ne propisuje. A čemu na kraju konca i služe ti nadzorni odbori u industriji u kojoj je sve detaljno propisano i bit će još detaljnije propisano od strane Europske komisije. Naravno, komplicira se hrvatski pravni sustav jer uvodi oblik poduzetničkog organiziranja nepoznat u ostalom dijelu gospodarstva. Nasuprot ovome Direktiva o alternativnim fondovima predviđa izuzeće od regulacije za fondove s imovinom manjom od 100 milijuna eura. Ovo izuzeće su tražile i dobile države članice jer žele zadržati fleksibilnost u razvoju svog financijskog sustava. Pa na kraju konca to je i moguće jer alternativni fondovi jesu fondovi čiji su investitori puno informiraniji, puno sofisticiraniji i ne treba ih štititi kao u slučaju otvorenih fondova. Naravno, Europa računa na alternativne fondove i kao instrument dinamiziranja svog gospodarskog rasta i stoga su države članice se izborile u samoj direktivi da fondovi koji imaju imovinu manju od 100 milijuna eura ili u nekim slučajevima čak 300 nisu podložni i na njih se ne primjenjuje narečena direktiva. Ovakvo oslobođenje naš zakon ne predviđa pa će poslovanje zatvorenih investicijskih fondova biti u nas manje konkurentno. I naravno što mislite gdje će se onda društva za upravljanje tim fondovima osnivati. U Hrvatskoj posluje 7 zatvorenih investicijskih fondova npr. Njihova je ukupna imovina 1,6 milijardi kuna. Dakle, ukupna imovina njih svih 7 je manja od granice izuzeća za pojedinačni fond koji predviđa direktiva. Međutim, ovakvu olakšicu i ovakav prostor za razvoj alternativnih fondova naš zakon ne dopušta. Zašto? Vjerujem da će predlagač zakona objasniti ili makar pokušati objasniti jer ne vidim ni jedan objektivan razlog da se to ne dopusti u industriji koja se ovako teško birokratski regulira, koju će naši financijski subjekti u fondovskoj industriji i ovako i onako teško nositi i podnositi, da se ne dopusti ono što su razvijeni izborili za sebe. Zašto kreiramo rigidnije zakonodavstvo od onoga koje je izrađeno za najrazvijenije? Zašto? Bit je direktiva koje se ovdje prenose da se njima jača ta supervizorska uloga europskih supervizijskih tijela i općenito jača se kvaliteta nadzora. Opći je to trend koji je počeo još počeo još high level grupom kojom je predsjedao Jacques Delarsie u studenom 2008. i nakon toga je nastavljena izgradnja i provođenje tih preporuka. preporuka. EU je krenula u pravcu izgradnje europskog sustava financijske supervizije koji se sastoji od tri odvojene institucije, za bankarstvo, za tržište kapitala i osiguranje i Europskog vijeća za sistemske rizike. Smisao je tih institucija da u buduće na jedinstven način upravljaju europskim financijskim prostorom. Stoga raspravljajući i usvajajući ove zakone moramo istaknuti dvije stvari da u njima prenosimo pravila poslovanja i organizacije Društva za upravljanje fondovima, odgovornosti članova uprave, limite, ulaganja, pravila trgovanja i sve to skupa. Međutim, mi preuzimamo također na ovaj način i novije direktive i pravila kojima se osigurava jedinstvena i unificirana primjena tih direktiva, a prostor kao što sam rekla za prepoznavanje nacionalnih, ekonomskih i razvojnih specifičnosti svodi se na minimum. Jer kada se u ovim našim zakonima kaže da će HANFA o nečemu donijeti pravilnik, onda to u naravi znači da će u tom Pravilniku HANFA preuzeti tehničke provedbene standarde koje će donijeti Europska komisija jer to tako propisuje Direktiva iz 2010. godine. Ukazujem na ove trendove u razvoju europske financijske industrije zato kako bih podcrtala u stvari i ovdje javno upozorila da pravila poslovanja, financijske industrije, fondovske industrije, bankarske industrije, industrije osiguranja se određuju i u buduće će se još čvršće određivati na razini Unije i poštivati bez obzira na objektivni stupanj razvoja naše fondovske industrije. Govorim to u suštini u kontekstu uvijek živih rasprava koje se s vremena na vrijeme ponovo javljaju i traže i predlažu da se u Hrvatskoj definiraju neka vlastita rješenja i neke vlastite prakse. Prostora za to nema na žalost niti u fondovskoj, niti u bankarskoj industriji jer smo s mjerom našeg članstva dužni primjenjivati pravnu stečevinu. I upravo je stoga posebna šteta da pored i ovako rigidnog europskog zakonodavstva mi u stvari propisujemo još neke i uvodimo još neke dodatne rigidne elemente, a to su kao što sam već rekla obveza uspostavljanja nadzornih odbora u tako visoko reguliranoj i birokratiziranoj industriji, a naravno ne postoji niti u jednoj drugoj. I naravno propuštanje ugrađivanja u naše zakone izuzetaka koji postoje u samoj direktivi, koji postoje za razvijene, a Hrvatska ih ne dopušta i neće ih dopustiti barem ne u ovom prijedlogu zakona s obzirom da ide u hitnom postupku. Ima tu doduše još nešto malih ali slatkih birokratskih prepreka u samom zakonu. Na primjer, mi ćemo postati članica i trudimo se i borimo se da naše kvalifikacije se priznaju u inozemstvu. sada se u Zakonu o alternativnim fondovima kao uvjet za ispunjavanje zahtjeva za članstvo u upravi propisuje posjedovanje ispita za investicijskog savjetnika kojeg organizira HANFA bez obzira na bilo kakve škole, certifikate, SFE-ove, MBA-ove i druge zgodne engleske kratice koji se priznaju i vrijede u svakoj europskoj državi u nas se traži još i investicijski, polaganje ispita investicijskog savjetnika kod HANFA-e pri čemu je sasvim nejasno što taj ispit i na koji način educira na primjer upravitelje nekog fonda rizičnog kapitala koji sudjeluje i efektivno u biti upravlja nekim poduzećem. Ali eto jedan mali izvor troškova. Oba zakona također propisuju na što bih željela skrenuti pozornost da će HANFA obavljati nadzor naravno, a da će troškovi nadzora teretiti subjekt nadzora. Pa dobro, hajde subjekt nadzora će platiti troškove nadzora, ali visinu naknade odredit će HANFA. Zakon ni na koji način ne propisuje makar jedan kriterij temeljem kojeg i po kojem bi to HANFA onda mogla ili trebala utvrditi tu naknadu. Ponovo znači jedan što bi se reklo neporezni teret i to vrlo Jer kada i ako HANFA-i usfali novca onda je jednostavno rješenje za popravljanje HANFA-inih prihoda krenuti u nadzor i taj nadzor dobro dobro i skupo zaračunati i platiti. Mislim da takvo definiranje mogućnosti HANFA-inog postupanja nije dobro jer ako je to već tako onda makar bi bilo potrebno utvrditi kriterije temeljem kojih bi i subjekti nadzora mogli znati što i koju cijenu od HANFA-e mogu očekivati. Zaključno ova dva zakona kao što sam već nekoliko puta rekla čine ono što je obveza države članice, uključuju nas u europski financijski prostor sa svim uključuju fondovsku industriju europski financijski prostor sa svim prednostima i nedostacima toga sudjelovanja ali držim da je iznimno loše da se zakon u nekim dijelovima pokazuje rigidniji od direktive i da ono malo prostora koje direktive prepuštaju i dopuštaju za neke razvojne segmente i inovacije u fondovskoj industriji da se taj prostor u u Hrvatskoj neće omogućiti ovim zakonima. Hvala lijepa. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Na redu je Klub hrvatskih laburista i kolega Branko Vukšić.

Ako se fokusiramo na oba zakona, na Zakon o otvorenim investicijskim fondovima sa javnom ponudom i Zakon o alternativnim investicijskim fondovima, zakonima koji se usklađuju s pravnom stečevinom EU suštinskih primjedbi nemamo. Teško ih je uopće i naći, ako niste zainteresirani izravno. Koncept i sadržaj ovih zakona jest nalik istim ili sličnim zakonima u EU kada su u pitanju investicijski fondovi bili oni alternativni ili otvoreni treba govoriti o suštini, o onome što utječe na provedbu zakona, o nadzoru, o regulaciji, o kontroli, pa čak i o slobodan sam to reći naklonosti političke elite tih fondova. Fondovi sami po sebi nisu niti dobri nisu niti loši, ali ako su loše kontrolirani onda mogu itekako naštetiti i društvu i državi i ulagačima odnosno građanima, jer fondovi se bave špekulacijama. U pitanju je špekulativni kapital, a taj kapital kad je samome sebi svrha, kada je bez adekvatnog nadzora razara. Sjetite se samo primjera sa fondovima u Španjolskoj, fondovima u Portugalu, a da i ne govorimo o fondovima u Grčkoj. Južna Amerika je poharana dobrim dijelom zahvaljujući i fondovima. Fondovi nisu problem ili su mali problem u uređenim državama. Fondovi, točnije njihovo poslovanje nisu problem u Njemačkoj od koje smo mi po uređenju, po funkcioniranju sustava, po nadzoru udaljeniji čak i od Marsa. Moramo biti svjesni činjenice da ćemo od 1.7.2013. dakle ove godine za nekoliko mjeseci ako nas Slovenija uz pomoć naše ne vidljive stidljive stidljive diplomacije ne blokira ući u EU, a ulaskom u EU fondovi će moći investirati i u inozemstvo. Novac će i putem fondova dobiti prekogranična krila i bez toga da pijemo redbul. nas je kriza podučila da u trenucima kada se ruše ekonomije, ruše se fondovi. Ne padaju ili ne padaju najmanje i u tim kriznim vremenima i na tim skliskim terenima jedino obveznice jer obveznice imaju male ali stabilne prihode. Zato pametni znaju čemu služe obveznice. Kakve sve to veze ima sa ova dva zakona? Itekakve. Suština je ponavljam u kontroli, u sustavu i u karakteru države. Sjetite se samo što rade neki naši fondovi poduprti novcem države, ništa za državu a sve za sebe. Razni kvestasi bujaju a državna blagajna kopne. Da skeptičan sam kada su u pitanju špekulativne investicije. Uostalom najozbiljniji ekonomisti, pa i oni prodavački magle koji svaku večer krčme, prostor javne televizije kao ekonomski analitičari i to stručni ekonomski analitičari dajući lekcije hrvatskoj Vladi bilo koja da je Vlada lijeva ili desna, a zapravo su samo propagatori banaka Hvala. Repliku ima kolega Davor Ivo Stier. Hvala gospođo potpredsjednice. Pa evo kolega Vukšić točno ste rekli da je suština u nadzoru i zato ću ja evo još jednom i ponoviti pitanje ako je suština u nadzoru i to bi trebala biti uloga države preko agencije, zašto onda se u članku 274. prebacuje ta ovlast države prema privatniku i kako će privatnik nadzirati privatnike i koja je onda tu uloga države. Mislim svi smo za slobodno tržište ali ima tu upravo država jednu ulogu upravo u ovom nadzornom smislu, možda bi to trebali pitati HANFA-u odnosno predsjednik uprave odnosno sada po novome tajniku ili glavnom tajniku no čini mi se da više nemamo tu mogućnost da HANFA odgovara Saboru i da Sabor može postaviti takva pitanja nego odgovaraju isključivo izvršnoj vlasti. **Zgrebec, Dragica Uvaženi kolega STier slažem se s vama. To bi bila kontrola, nadzor. Treba biti uloga države. Upravo sam i o tome govorio kada država prepusti da se i sami kontroliraju da se sami reguliraju i kad donesu zakoni i digne ruke od svega, tada se događa ono što sam upravo govorio ono što se dogodilo nekim europskim zemljama, što se događa u nekim europskim zemljama, što se dogodilo u Južnoj Americi, a to samo znači da ova Vlada nije spremna se uhvatiti u koštac sa problemima koji pred njom stoje. Hvala. Nastavljamo sa raspravom po klubovima. Klub HDSSB-a i kolega Josip Salapić. Hvala lijepo potpredsjednice Sabora. Zamjeniče ministra, kolegice i kolege zastupnici. Pred nama su dva prijedloga zakona, Prijedlog zakona o otvorenim investicijskim fondovima sa javnom ponudom i Prijedlog zakona o alternativnim investicijskim investicijskim fondovima. Kao što smo čuli u prethodnim izlaganjima klubova ovo je naša europska obveza dakle usklađivanje sa direktivama i odlukama Vijeća

punopravnog članstva Hrvatske u EU, a to je 1.srpnja ako bude sve uredu kako vidimo sa problemima sa Slovenijom 1.7.2013.godine. iskreno se nadamo da neće biti prepreka, nesporazuma sa Slovenijom jer radi se o puno važnijim i bitnijim interesima za RH i mi to očekujemo da će po tom pitanju sve biti uredu. Ovi novi zakoni kako su usklađeni sa direktivom EU otvaraju brojna pitanja. Čuli smo da li je potrebno da naši zakoni budu s obzirom da ćemo tek postati novom članicom, da naši zakoni budu regulativno stroži nego što su to zakoni u EU i da li je zaista potrebno da u ovom i u ovakvom okviru ova dva prijedloga zakona budu implementirana. Mi ih prilagođavamo … EU, vidimo da je vidimo da je ovo fondovsko investicijsko pravilo u pravu EU prisutno još od 1985.godine i tu postoji jedna velika tradicija. Mi smo nova članica EU iako je naše zakonodavstvo od '95.godine prisutno u Hrvatskoj, možemo reći da se to počne razvijati tek poslije 2005.godine i sa danas se upravlja sa tržištem koje vrijedi otprilike u tom fondovskom kapitalu negdje oko 13 milijardi kuna. Otvaraju se tu brojna pitanja da se ne ponavljamo sa problematikom koji su iznosili kolege. Ovdje se još otvara jedno vrlo važno pitanje što će biti kada se tržište popuno otvori, fondovsko tržište, tržište EU što će biti sa onim malim fondovima fondovima koji imaju manji kapital nego veliki? Da li će se oni stopiti sa onim velikim bankama i stranim bankama EU i da li će ti fondovi koji nemaju dovoljno sredstava i koji imaju imaju manje prostora za upravljanje nestati sa hrvatskoga tržišta? Da li su to opasnosti koje se otvaraju danom ulaska u EU i da li će to biti borba velikih igrača naspram onih malih? Dakle tu trebamo imati obzira na to da se ovo investicijsko-fondovska industrija u Hrvatskoj treba zadržati danom ulaska Hrvatske u EU. Kako se naš kapital otvara za … EU tako će se i punopravnim članicama EU otvoriti kapital u RH. dakle to je ono ravnopravno i punopravno naše članstvo. Da li će to biti opasnost za naše investicijske fondove ili neće, pokazat će datum ulaska Hrvatske u EU. Mi se nadamo da će ipak ta regulativa koja je slična onoj dosadašnjoj regulativi samo se mijenja na oni da se fondovi dijele na investicijske fondove otvorene sa javnom ponudom i alternativne koji su svi drugi osim ovih koji spadaju u otvorene investicijske fondove sa javnom ponudom. Dakle, ta bojazan postoji. Radi se o ogromnom financijskom tržištu. Vidjeli smo da je u Hrvatskoj i do sada bilo problema sa investicijskim fondovima, da svi baš investicijski fondovi iako ih ima mnogo nisu baš najbolje poslovali, neki su dizajući kredite u nekim nekim hrvatskim bankama morali kupovati udjele u nekim investicijskim fondovima i plaćali neke cijene od 2, 3 tisuće eura, a danas to vrijedi negdje oko tisuću eura možda i manje. Dakle bilo je tu i problema, nije sve tako bajno na tome tržištu i ne trebamo mi očekivati neke ogromne pomake. Dakle tu uvijek postoji rizik na tržištu i postoji rizik da oni koji ulažu da uložena sredstva na tom financijskom tržištu mogu kako lako izgubiti, a teško je uložiti, a lako je izgubiti ono uloženo. Dakle tu se otvaraju i takve opasnosti. Što se tiče kluba HDSSB-a mi dakle uz ove ograde koje se tiču jeli morala biti restrikcija takva da su ova

ili će to biti drugačije. To sada ovisi i o našem statusu kao nove zemlje članice EU, a i našim prijedlozima zakona. Što se tiče dakle usklađivanja i potrebe da se zakon uskladi sa direktivom EU klub HDSSB-a podržava donošenje ovih prijedloga zakona. Hvala lijepa. **Stier, Davor Ivo (HDZ)** Hvala vam gospođo potpredsjednice. Evo kolega Salapić izrazili ste nadu koju vjerujem svi dijelimo da će Hrvatska doista 1.srpnja ući u punopravno članstvo. Danas smo na Aktualnom satu čuli i neke optimistične izjave u smislu da će manje-više to biti dogovoreno ili da je na dobrom putu. Znate u čemu je problem? da smo i prije par mjeseci čuli da smo se dogovorili sa Slovenijom samo što Ljubljana još to nije znala. Pa evo ja se nadam da ovoga puta smo se sjetili javiti Slovenskoj vladi da smo se dogovorili i da će sve biti uredu. **Salapić, Josip (HDSSB)** Uvaženi kolega Stier to bi stvarno ako je tako bilo glupo da je istinito. Mi smo puno učinili na ovom putu Hrvatske u EU, puno puno je tu rada i truda od 2004.godine do 2012.i ovaj problem sa Slovenijom naša Vlada trebala je učiniti sve napore da se to smiri. Nije to samo politički problem, taj problem postaje i gospodarski i financijski jer se stvaraju nestabilnosti na tržištu i postoji bojazan da sve ovo što je učinjeno propadne zbog nekih birokratskih problema. To bi naša Vlada trebala znati riješiti striktno jer puno je učinjeno, a puno se može izgubiti sa malo krivih koraka koraka i sa nekim glupim greškama, ja se iskreno nadam i klub HDSSB-a se nada da tako to neće biti. Hvala lijepo. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Završna riječ zamjenika ministra financija Borisa Lalovca. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Zahvaljujem na vašoj raspravi. Možda jedan samo odgovor kolegi Stieru koji je postavio ovo pitanje vezano za članak 274., a radi se o nadzoru zapravo o alternativnim investicijskim fondovima i ovdje se zapravo dopustilo agenciji, znači nadzorniku da za obavljanje određenih specifičnih zadataka jer morate znati da kod alternativnih investicijskih fondova imate različite vrste fondova … i pogotovo na europskom tržištu da regulator, pogotovo u našem ovom slučaju ne mora imati i ne može imati eksperte za svako pojedino područje, pogotovo ako govorimo o … fondovima ili nekakvim posebnim specijaliziranim fondovima kao što su ti alternativni investicijski fondovi i puno ajmo reći razvijeniji koji postoje na stranom tržištu. Znači ovdje se samo daje mogućnost regulatoru da zapravo im daje ekspertno mišljenje, pomogne im u donošenju odluka ukoliko postoje određeni problemi, znači boljeg nadzora nad tim određenim društvima. Znači ovdje se ne radi o tome da se daje privatniku nego da se zapravo ekspertni tim može u ime agencije zapravo obaviti stručan, ekspertni nadzor ukoliko agencija nema stručne ljude za analizu različitih kao što sam kao što sam rekao … fondova koji su izuzetno vrlo specifični, gdje nema tu uopće stručnjake u Republici Hrvatskoj za to područje da i pokrivaju to područje. Ovdje se bilo govorilo i o rigidnosti, znači ovdje mi možemo sami odrediti koliko Vlada zapravo dopušta određena područja, ali tu je uvijek ono postavljanje pitanja u financijskom sektoru